Уважаеми колеги, във връзка с вчерашното приключване на заседанието. Сутринта бяхме на Председателски съвет и съвет и след като проведохме разговори, решихме, че господин Гърневски ще бъде наказан по чл. 156 с за България“.) Колеги, моля Ви, изчакайте мъничко. Разбрах, че господин Гърневски иска да вземе думата и да каже няколко думи по повод вчерашното събитие. Господин Гърневски, заповядайте. Колеги,

вчера действително беше един ненормален парламентарен ден, когато се приема бюджетът на страната. През целия ден През целия ден бяхме свидетели и на провокации, и на обиди.

В края на парламентарния ден вчера се случи нещо, което не бива да се случва в този парламент – да бъде обградена трибуната на Народното събрание хора да призовават председателя да се отстрани от мястото, от което води заседанието. Това ме провокира и аз си позволих реплики, които не трябваше да правя – съжалявам за това. След всичко, което се случи, Ви призовавам всички днес и утре най-отговорно и като достойни народни представители хладнокръвно и спокойно да обсъдим и приемем бюджета на България. Още веднъж – съжалявам! Надявам се, че няма да има повече поводи за подобни думи. Ако някой се е почувствал засегнат от това, което казах, съжалявам, че се е припознал и му се извинявам.

Все пак за първи път налагаме наказание на господин Гърневски и затова трябва да има градация. По принцип не наказваме така. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Според мен господин Гърневски има наказания и от предишни заседания.

Второто, това е едно порицание. Ако утре някой от нас, защото той употреби епитети, които не приличат на нито един народен представител, но ако аз се обърна към някого със „син боклук“, Вие ще ми дадете едно порицание, а това отива ли на българския парламент?! Затова държим Спас Гърневски да бъде отстранен от пленарната зала поне за едно заседание. Имате право да го отстраните от три. Но ние настояваме за това, защото утре някой друг народен представители ще си го позволи и ще се размине с порицание. Разберете, че въпросът е принципен. Вчера беше мината граница. (Шум и реплики.) Хубаво е, че го е осъзнал Гърневски. Много е хубаво, че го е осъзнал, въпреки че, както започна сутринта своето извинение, все пак добре, че накрая каза думата „извинявай“. (Шум.) Държим на наказание с отстраняване от заседание. Това е справедливост, госпожо Председател. Това е нещото, което той си е заслужил категорично, и ние настояваме той да бъде отстранен от заседание.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, госпожо Министър! Мисля, че навлязохме в етап, който не е продуктивен за нашата работа, В основата на това, което вчера се случи, беше отказът на председателстващия заседанието – господин Емил Христов, да подложи на гласуване предложението, което беше направено от БСП, за гласуване със ставане от място и обявяване на това как съответният народен представител ще гласува по конкретна точка. Отказът на господин Христов не беше мотивиран, беше направен доста неумел опит за позоваване на Правилника. Ако някой трябва да поднесе извинение, мисля, че на първо време това трябва да бъде причинителят на ситуацията и след това, в хаоса, господин Гърневски наистина прекрачи някои граници на нашето общуване – той се извини. Предлагам

Колеги, нека да продължим след това, което каза господин Жаблянов. Само да продължа, да разкажа какво се случи на Председателския съвет във връзка с решението на господин Христов във вчерашния ден. Процедурата, която беше направена от господин Попов, ще бъде допусната

Понеже влязохме в процедурни въпроси и не сме гласували Програмата. Да гласуваме Програмата! Колеги, простете, пропускът е мой, тъй като започнахме много емоционално. Надявам се да ми простите.

във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“. Вносител е Министерският съвет на 21 ноември 2019 г. – точка трета за петък, 6 декември 2019 г. 2019 г. 6. Парламентарен контрол, включващ: 6.1. Разисквания по питане от народния представител Антон Кутев към министъра на културата Боил Банов относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България; 6.2. Отговори на въпроси и питания.“ Моля, режим на гласуване на представената Програма.

Гласували 217 народни представители: за 152, против 1, въздържали се 64. Предложението е прието. Заповядайте, господин Свиленски.

Ние ясно заявихме нашата позиция, че господин Гърневски трябва да бъде отстранен минимум от едно заседание – по Правилника е до три. Ваше право е да прецените с колко ще го накажете. Искам да напомня на всички народни представители и на българските граждани, които гледат, че господин Гърневски не прави това нещо за първи път. Той обиждаше парламентарната група многократно от тази трибуна, публично от залата, пращайки ни в Сибир, наричайки ни „крадци“, а вчера – наричайки ни „червени боклуци“. Само че зад тази парламентарна група стоят един милион български избиратели. Ако считате, че обиждате само Георги Свиленски или Корнелия Нинова, не е така, господин Гърневски. По-лошото в цялата ситуация, уважаеми колеги, е, че господин Гърневски е член на парламентарната Комисия по парламентарна етика. Това е човекът, който трябва да ни казва, да ни следи, да ни напътства да спазваме Правилника, да не го нарушаваме, да държим етичен тон, се уважаваме помежду си, да уважаваме и българските граждани. Поставяме и този въпрос: редно ли е такъв човек да бъде член на Комисията по парламентарна етика? Госпожо Председател, от името на парламентарната група настояваме, решението на парламентарната група е господин Гърневски да бъде наказан с отстраняване от пленарната зала. (Шум и реплики.) За да възстановим доверието и парламентаризма в тази зала, всеки трябва да си понася наказанието. Ако аз вчера съм нарушил, а вероятно съм нарушил Правилника (реплики), моля също да бъда наказан с наказанието, което ми се налага, за това, че съм дошъл и съм потърсил правата на парламентарната група по спазване на Правилника. Благодаря Ви.

Направихме всичко възможно днес на Председателския съвет да възстановим диалога, да потърсим консенсус, за да можем да продължим с работата по гледането на бюджета на държавата. За нас като управляващи това е изключително важно, защото ние носим отговорност за приемането на този закон. Разбирам, че колегите от опозицията са решили по всякакви начини да пречат. Аз смятам, че ако извадим стенограмите, може да намерим много поводи от всяка една страна от залата да се сърдим, затова че са ни наричали с най-различни обидни епитети. Имало е такива ситуации и ако извадим стенограмата, може и ние да имаме поводи да искаме на много колеги от Вас отстраняване от пленарната зала, имало е такива поводи. Само че, ако се опитаме наистина да се променим и да се загрижим за рейтинга на това Народно събрание, ще направим всичко възможно да възстановим диалога, да продължим работата в дух на парламентаризъм и смятам, че не е редно да нарушаваме Правилника, като даваме възможност на парламентарна група да определя степента на наказанията. Аз предлагам да се съберем наново и да обсъдим, но в никакъв случай тук групата с диктатура да не налага на председателя наказание, което тя е преценила за съизмеримо към нарушението. Защото вербалното обръщение е не по-малко тежко като обида от физическото – това, което направихте Вие вчера с присъствието на тази трибуна. (Ръкопляскания

След малко ще обявя 10-минутна почивка и ще събера председателите на парламентарните групи в моята стая. Заповядайте, господин Шопов, само да приключим с процедурите. ПАВЕЛ ШОПОВ (Нечленуващ в ПГ): Грешка, госпожо Председател, грешка, много голяма грешка е! Грешка е и това, което правим в момента. Несъществуващ проблем – думи, думи, думи, които създават някого, защото кой щеше да бъде господин Гърневски, ако не изричаше периодически, вече двадесетина години, едни такива думи. В България ние тук сме представителна извадка на българския народ, така е в обществото, има такива и такива – има червени комунисти, има сини комунисти, сигурно има „сини боклуци“, има и „червени боклуци“ – и това е бедата ни. Много пъти съм Ви говорил тук как господарите, колониалните началници искат да се мразим и да продължаваме ли да го правим? Явно, че има почва това да продължи да се прави. Тук най-мъдро беше изказването на господин Жаблянов. Днес, когато трябва да гледаме най-важния за държавата Закон за бюджета, ние започваме деня по този начин. Сериозният дебат, смисленият дебат беше вчера, първо, за избора на новия министър госпожа Сачева, и след това разговорът, битката беше за тристата лева минимална пенсия – да или не. Изказаха се становища, гласувахме и се стигна дотук. Искам да успокоя младите колеги от БСП – да не бъдат толкова категорични, и да не правят тази излишна легитимация, която те правят в момента някому. Защото днес това пак ще стане темата. Колеги, това не е парламентаризъм, това не е парламентарна зрялост – вече на тридесетата година от началото на промените. Тук сме няколко стари парламентаристи, и господин Марков е тук, от БСП, има колега от Великото народно събрание. Докога ще продължи тази детска болест на българския парламентаризъм? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Влизаме в темата – в чл. 1, от бюджета и да продължаваме напред. Какво се е случило вчера толкова страшно и драматично? Това са банални парламентарни практики, включително излизане тук на парламентаристи, и това се е случвало.

Господин Паунов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз съм един от обидените от Гърневски – „червен боклук“. При него това е рецидив. Тук беше, когато каза: по-добре фашист, отколкото комунист. Пълзящият фашизъм влиза и в тази зала, не само по „Витоша“, когато е Луковмарш, където идват фашисти от цяла Европа. Не бива да се допуска. Колко пъти е казал, че тази парламентарна група, комунистите са потънали до лактите в кръв? Колегата Славчо Велков ходеше с черни ръкавици, за да не капе кръв от ръцете му. Действително, господин Гърневски, това е българският парламент – Вие сте от една гражданска квота, не се правете на острие и по-голям католик от папата, от хората от ГЕРБ. Все пак сте били и кмет на Пловдив,

Колеги, 10 минути почивка. Моля председателите на парламентарни групи да дойдат в моя кабинет.

колеги, моля, заемете местата си.

Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. На Председателския съвет не беше постигнато единодушие по отношение на наказанието на господин Гърневски. Остава такова, каквато е, каквото съм го наложила, по чл. 56, т. 3 – „порицание“. Извинението, което той направи от трибуната, се приема от една част от председателите на парламентарните групи. Хубавото е, че се разбрахме за едно – оттук нататък, уважаеми колеги, от залата да отсъства езика на омразата, да не се използват обидни квалификации и за всяка обидна квалификация лично аз поемем ангажимента да наказвам народните представители с цялата строгост на Правилника. Заповядайте, господин Вигенин, по начина на водене. Благодаря, госпожо Председател. Въпреки усилието да намерим приемливо решение на случая от вчера, това не се получи. Нашата парламентарна група приема намерението оттук нататък в залата да не присъства такъв език – да има обиди към колеги или към цели парламентарни групи. Ние обаче не приемаме това, което каза господин Гърневски като извинение. Нормално е, тези, които не са били обидени от неговите викове вчера, да приемат това като извинение. За нас това не е. Съжаляваме, че парламентарната група на ГЕРБ не разбира тежестта на това, което се случи вчера, и не могат да разберат защо нашата парламентарна група, зад която стоят близо един милион избиратели, не смята, че подобно действие трябва да бъде да бъде оценено просто със „забележка“. Ние продължаваме да настояваме господин Гърневски да бъде отстранен за едно заседание в рамките в рамките на тази парламентарна седмица. Разбираме Вашия проблем с кворума и с гласуването на бюджета. Нека той остане и гласува своите предложения, и на парламентарната група на ГЕРБ в рамките на днешното и утрешното заседание, но държим, ако това не може да стане днес или утре, той да бъде отстранен в петъчното заседание. Считаме, че българският парламент трябва да даде ясен знак, че подобна риторика, подобно отношение към народните представители е недопустимо. Заедно с това предлагаме и настояваме парламентарната група на ГЕРБ да направи предложение за изваждането на господин Гърневски от Комисията по парламентарна етика, тъй като това е системно поведение Това е предложение, уважаеми колеги от ГЕРБ. Вие ще се съобразите или не – Ваша работа. Ние Ви даваме съвети (шум и реплики), имаме право на това, без да Ви обиждаме. Не смятаме, че този човек може да бъде в тази комисия, която би следвало да следи за парламентарната етика в Народното събрание, освен ако не сте го поставили там именно с тази цел. Благодаря.

Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Внесен е от Министерския съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика и туризъм. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографска политика, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Проект на декларация във връзка със 100-годишнината от подписването на Ньойския договор. Внесен е от Искрен Веселинов и група народни представители. Разпределен – на Комисията по външна политика и на Комисията по политиките за българите в чужбина. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, както и процедурата за избор от Народното събрание. Внесен е от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Предложение за разисквания по питане, № 954-05-39, от 17 септември 2019 г. от народния представител Антон Кутев към министъра на културата на Република България Боил Банов относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България. Вносен е от Корнелия Нинова и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон. Внесен е от Министерския съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията за наблюдение на приходните агенции, борба със сивата икономика и контрабандата, Комисията по европейските въпросите и контрол на европейските фондове. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидати за председател и членове на Комисията за защита на личните данни, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вътрешна в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Колеги, преминаваме към първа точка от днешния дневен ред:

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Моята процедура е за пряко излъчване на днешното пленарно заседание по БНТ и БНР.

разглеждането на държавното обществено осигуряване и големия бюджет нека да бъде пряко излъчвано по БНТ и БНР, за да се запознаят българските граждани с това какво ги очаква през следващата година. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов. Подлагам на гласуване процедурата, която току-що направи господин Попов, господин Попов, за пряко излъчване на днешния ден по БНТ

Господин Летифов, заповядайте. Гласували сме предложението на народния представител Мустафа Карадайъ, което не е подкрепено от Комисията. По този повод господин Летифов прави процедура. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател. Моля, процедура по прегласуване на предложението на господин Мустафа Карадайъ и група народни представители в чл. 10, тъй като липсваше ред в залата снощи при това гласуване и много от колегите не успяха да гласуват.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Както вчера, така и днес подновяваме предложението си за начина на гласуване, а именно със ставане от място и заявяване на вота. Това ще покаже пред българските граждани, пред избирателите на всички тук представени парламентарни групи кой лично, индивидуално,

Заповядайте, госпожо Янкова. чл. 11. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11. По чл. 12 има предложение на народния представител Кръстина Таскова и група: група: „§ 1. Чл. 12 се изменя по следния начин: „Чл. 12. Определя се размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2020 г. да бъде в размер на минималната работна заплата за 2020 г.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група: „В чл. 12 числото „380“ се заменя с „650“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.

които е било до момента обезщетението. Другото предложение е на колегите от „Воля“, което да бъде равно на минималната работна заплата, тоест 610 лв. Третото предложение е на парламентарната група на „БСП за България“. То е за 650 лв. и де факто следва логиката на предложението и на колегите от „Воля“, които казват, че трябва да бъде равно на минималната работна заплата, но тъй като ние предлагаме минималната работна заплата за следващата година да бъде 650 лв., затова нашето предложение е майчинството за отглеждане на дете през втората година да бъде

Обезщетенията трябва да заместват трудовите доходи, когато настъпи осигурителното събитие, в случая – докато осигурените са в отпуск по майчинство или бащинство. Това обезщетение, тази социална защита трябва да е адекватна както по размери на заместващите доходи, така и по продължителността на получаването им. Трябва да е съразмерно и с доходите от труд, върху които се е осигурявала майката. И хайде сега ми кажете как 380 лв. заместват доходите например на една млада жена, която се е осигурявала на средна за страната работна заплата от 1200 лв.?! Тоест правителството предлага коефициент на заместването на доходите от труд 31%. С този заместващ доход трябва да се отглежда и детето, това въобще не е лесна работа, защото детски храни, облекла и така нататък са скъпи, а дори не желаете да обсъждаме намаляване на данък добавена стойност за тези стоки. Затова не ми е известна логиката и не ми е понятна упоритостта на съставителите на бюджета за държавното обществено осигуряване да замразяват за поредна година обезщетението на майките за отглеждане на дете от 1 до 2 години на 380 лв. Всички цени растат, животът поскъпва, даже и минималната работна заплата расте. Ако бяхте предложили да се вдигне това обезщетение с процента, с който се вдига минималната работна заплата например, пак нямаше да съм съгласен, но поне щях да отчета, че следвате някаква логика. А сега как определихте тези 380 лв., на никого в тази зала не му е ясно, за съжаление, и извън залата също не е ясно на хората как се определя размерът на обезщетенията. Разходите в бюджета за обезщетение за отглеждане на дете, включително и след първата година, намаляват. Заради демографската криза размерът на обезщетението остава 380 лв., и аз смятам, че това е цинично. Как това се връзва с декларацията Ви, че виждате демографския проблем в България и че ще работите за преодоляването му, че приоритет на този бюджет е повишаване на доходите на българите?! А тези млади майки не са ли българи, не са ли български граждани?! Как се отглежда дете с 380 лв. за родителя при граница на бедност 363 лв.?! Мотивите, които чувам – че замразяването на обезщетенията за майчинство е нещо добро, тъй като при тази криза на пазара на труда майките не трябва да бъдат мотивирани да стоят безработни или в платени отпуски, граничи с цинизъм и показва пълно непознаване на процесите на пазара на труда. Само адекватни условия за отглеждане на децата и по-добро, мотивиращо заплащане би ги върнало по-рано на работа, а не санкциониращото Ви поведение за замразяване на обезщетенията. Предложете атрактивни бонуси, облекчения, предложете им законова възможност за по-кратък работен ден, за да имат време да полагат грижи за децата си, предложете им добро обслужване на децата им в детските градини и места в детските градини и те сами ще се връщат на работа. Предложението на парламентарната група на „БСП за България“ – да се създадат по-добри условия за отглеждането на децата чрез увеличаване размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата,

които са се осигурявали. Необходимите допълнителни средства са в размер на 75 милиона – сума, която е изключително достижима и ненатоварваща бюджета. Смятам, че всички народни представители, които са загрижени за бъдещите поколения, са длъжни да подкрепят това предложение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Реплики?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Нашето предложение в чл. 12 е: определя се размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете от една до двегодишна възраст, да бъде променен чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване, така че минималната работна заплата да бъде обвързана с това обезщетение или, както казахме, ние искаме това обезщетение за 2020 г. да бъде 650 лв. Подобни искания и предложения сме имали и в предходни години. Защо? В предходни години, когато ние управлявахме, това обезщетение може би не формално, но с гласуването на бюджета, се увеличаваше спрямо увеличението на минималната работна заплата. Трябва да се има предвид, че обезщетението за отглеждане на дете от една до двегодишна възраст е за майки с осигурителна история, тоест в миналото срещу тях стоят направени осигурителни вноски, които се полагат на майките до включването им в пазара на труда. Това са осигурителни права, които сега се орязват. За съжаление, няма инструмент и механизъм, който справедливо да регламентира това обезщетение през годините, но в никакъв случай това не бива да бъде оправдание или по този начин да се пренебрегват тези осигурителни права

на работната заплата; осигуровките се увеличават, инфлацията расте, но в случая ние пак замразяваме, въпреки че

както майките, така и бащите плащат тези осигуровки до момента на това майчинство и след това до края на целия си трудов стаж. Майките имат право на това обезщетение, след като е приключила отпуската им за бременност и раждане. Осигурителните вноски в „Общо заболяване и майчинство“, пак казвам, ги правим до края на живота си. Трябва ли това обезщетение да бъде замразено, още повече че, че, искам да подчертая, това обезщетение не бива да се разглежда като насърчаване? Осигурителните плащания са заместващо плащане на доходите. Какво се случва? Вместо това осигурително плащане да замества дохода от една до две години на майката, която отглежда малкото си дете, тя получава за поредна година 380 лв. Изключително безсрамно ниски нива, близки до линията на бедност. Накрая искам да се обърна към Вас, госпожо Министър. Искам Вие да коментирате този въпрос – дали това е справедливо? Искам да дадете Вашето мнение като експерт и като жена. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Желева.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, дами и господа народни представители! Считам, че трябва да дебатираме по това наше предложение, защото имаме проблем от национална сигурност – ние просто изчезваме като нация. Няма друга държава, която толкова бързо да се топи. Считаме, че когато един човек се е осигурявал – това не е за хората, които чакат на банкомати на 27-мо число да си получат помощи, но когато един човек се е осигурявал за този осигурителен риск, който настъпва от една до две години, за да си гледа детето, е нормално държавата държавата да отговори подобаващо, защото този човек е бил коректен към осигурителната система. Тук, уважаеми дами и господа, става въпрос за отглеждане на дете от една до две години. Аз не смятам, че това е голям проблем на бюджета и да не можем да осигурим тези средства, защото в крайна сметка става въпрос за бъдещето на тази страна. за деца от една до две години от смешните 380 лв. на минималната работна заплата. Защо на минималната работна заплата, колеги? Защото винаги, когато БСП е била на власт, винаги така се е случвало това обезщетение е било равно на минималната работна заплата. Това се случи дори и по време на краткия период, в който беше правителството на Орешарски. Така ли е? Така е! Желаем да продължи тази практика, защото тя е за абсолютно всички българи, за абсолютно всички млади хора, за абсолютно всички,

Разбира се, че има разлика и че тези средства са необходими, за да се купуват на детето нужните продукти. И ако толкова сме загрижени за фиска – факт е, че тези пари няма да се спестяват, спестяват, а 20% веднага ще се върнат под формата на ДДС, защото те ще влязат в потреблението, не разбирам защо се инатим, при положение че имаме такъв проблем. Разбирам, да имаме някаква огромна раждаемост, вече да гоним 10, 11, 12 милиона, да се чудим какво да правим… Ние обезлюдяваме! Ние изчезваме! Сега е моментът да покажем, че наистина имаме някакво конкретно предложение. Добре, не това… Хайде тогава кажете кои ще бъдат другите? Не може на младите хора и семейства да им казваме: по никакъв начин не се грижим за Вас. Разбира се, че това е комплексен подход, разбира се, че това е свързано и със системата ни на образование, и със системата ни на здравеопазване, и какви комунални услуги се предлагат, и на общинско ниво каква е ролята на самата община – доколко тя е ангажирана с политиката именно за децата. Но в крайна сметка,

Друг е въпросът, че той може да желае да се върне бързо на работа. Да, има стимул, който ние приветстваме – до първата година да се получава част от обезщетението, но тази майка може да прецени, че иска да остане вкъщи и да продължи да си гледа детето до две години. Само че ние казваме: „Не, не може! Ние ще замразим това обезщетение. То ще продължава да бъде 380 лв.“ За нас това е неразбираемо и не и не виждам смисъл да продължаваме всяка години да се инатим. Разбирам да предлагате някаква страхотна програма за справяне с демографския проблем, за да казвате: „Е, Вие от БСП търсите някакъв повод да се заяждате.“

То си зависи от Вас, от всеки един народен представител, но в крайна сметка тук става въпрос за бъдещето на страната, при положение че имаме такъв огромен проблем. Жалко е, че сме… Дори бих се замислил какво ли би казал „Стандарт енд Пуърс“ за начина, по който обезщетяваме българските майки за отглеждане на дете от една до две години. (Реплики от ГЕРБ.) Толкова много се хвалим, но сме на последно място по икономическите показатели, които показват наистина начина, по който живеят българските граждани, но това е друга тема. Не искам да навлизам в нея. В крайна сметка тук става въпрос, пак казвам, за хора, които са били коректни към осигурителната система, които са се осигурявали и е съвсем нормално държавата да бъде съпричастна към тяхната радост и да ги стимулира, защото наистина проблемът не са тези семейства, не е ГЕРБ, не е БСП, не е ДПС, тук става въпрос за бъдещето на страната. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! По начина, по който тече дебатът, виждам, че голяма част от залата е дезинтересирана по един от най-важните социални въпроси, които днес обсъждаме през бюджета за държавното обществено осигуряване – бюджет, който разглежда един от основните социални проблеми, проблеми, свързани не само с размера на пенсиите, но, разбира се, и с основната политика по отношение на демографското състояние на България. на България. Всички знаете таблиците, които отреждат България начело на всички негативни класации по отношение на демографските показатели, по отношение на смъртност, раждаемост, миграция, доходи, бедност, размер на пенсии всичко това, което определя състоянието на България в демографска криза. Днес ние заявяваме пред Вас нашето желание за справяне с тези въпроси, като предлагаме пакет от мерки

в бюджета за държавното обществено осигуряване предлагаме увеличаване на обезщетенията за майките за отглеждане на деца от една до две години, като считаме, че това е един от много сериозните и важни въпроси, свързани с демографското състояние на България. Мога да кажа, че състоянието на майките и на младите семейства в малките общини е изключително тревожно – там, където липсват детските градини, където липсва възможност за работни места. места. С начина, по който днес Вие участвате в тази дискусия – неучаствайки, показвате отказ от желание за справяне с най-важните въпроси пред България. И аз искам тук, уважаема госпожо Министър, тъй като виждам нежеланието на Вашата Вашата парламентарна група от управляващото мнозинство, Вие като неин политически представител, поне Вие да излезете и да участвате в този дебат, да кажете каква е Вашата политическа воля. Имате ли желание да се справите с този въпрос, защото той е дългосрочен процес? Няма как с еднократни усилия да се увеличат, няма как със замразяването на всички тези социални плащания да се разрешат тежките демографски

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Благодаря Ви, госпожо Лечева, за този въпрос. Мисля, че мерките, които се взимат за насърчаване на раждаемостта и за подкрепа на майките, далеч не се изчерпват само с този предложен текст. Оставам с впечатление, че наистина в дебата в момента по-важни са числата, а не е важен като че ли разумът и смисълът.

Вчера споменах, че качествата в моята биография са именно, че съм работила в три сектора. Затова и днес, когато поставяте въпроса за майките, държа да Ви кажа, че, разбира се, на първо място, стимулирането да имаш деца не минава само и единствено през пари. То минава и през перспектива за съответните млади хора, и за това какво искат младите хора в България. Майките в по-голямата част от случаите биха искали да се върнат обратно на работа. Разбира се, този бюджет, философията на този бюджет е насочена именно към това – хората да се връщат по-скоро на работа и да не зависят толкова много от социалните услуги и от социалните плащания. Беше споменато и от Вас, господин Стойнев, за това, че е дадена възможност за добавка за връщане и когато майките се завърнат, да получават 50% от обезщетението. Наред с това, знаете, че правителството обяви съвсем скоро, че в следващите три години – всяка година, 70 млн. лв. ще бъдат отделяни за строеж на детски градини. Също така вече започна проект за плащане на такси на детски градини за деца от социално слаби семейства. Затова са насочени 22 милиона от този проект и още 10 милиона допълнително ще бъдат дадени от правителството за покриване на такси за детски градини. В момента има работна група, която заедно с Националното сдружение на общините обсъжда как ще се случи това и по какъв начин ще бъде стимулирано. По отношение на малките населени места – там, където няма да могат да бъдат разкрити детски градини по разбираеми причини, допълнително ще бъдат насочени възможности за мобилни услуги и включително за осигуряване на почасово гледане на деца както през бюджетите на Оперативната програма за развитие на човешките ресурси в Министерството на труда и социалната политика, така и през програмите на Министерство на образованието. Смятам, че правителството има цялостна политика в това отношение, която не се изчерпва единствено и само с числата в този бюджет. бюджет. Последното, на което бих искала да обърна внимание, е, че този бюджет действително трябва да прави баланс между всички интереси, между приходи и разходи и между интересите на абсолютно всички хора, които зависят от бюджета, който ще приемете днес. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)

Уважаема госпожо Председател, колеги народни представители, госпожо Министър!

Каква е философията на социалната политика в България, към какво е насочена тя? Вчера правилно отбелязахте, че Министерството освен на социалната политика е и на труда. Мисля, че първото, което трябва да се подчертае, е, че между тези две области, да го наречем така, трябва да има връзка. Трудът и социалната политика трябва да са свързани по някакъв начин, за да има смисъл българските граждани да полагат труд, да се осигуряват, за да може в моментите, в които не могат да полагат труд, да живеят достойно. Горе-долу да приемем, че това е общата цел на социалната политика. Целта на социалната политика не е да изравни гражданите изравни гражданите – говоря, да ги изравни в социален смисъл. И по това сме наясно. Следователно накъде да е насочена социалната политика, какво искаме да постигнем с нея? Току-що във Вашето изказване Вие казвате, че целта на социалната политика е да се постигнат някои баланси. Балансите в обществото по отношение на доходите и неравенството са изначално нарушени. Те са нарушени от господството на пазарните отношения, от неравенството в доходите, във възможностите и в експлоатацията на човешкия труд – азбучни неща в политикономията. Е, тогава поставям следния въпрос, след като казвате, че в бюджета са важни не числата, а разумът: добре, след като не може за пенсионерите и след като не може за майките, не може за старите, не може и за младите, към кого е насочена социалната политика? Да накараме майките по-бързо да се върнат на работа, така Ви разбирам Вас, като ги стимулираме с разликата в заплащането или в социалната помощ, която се предоставя. Вижте какво, по този начин нито една социална политика, където и да било, не е дала никакъв резултат. Казвам Ви го с ясното съзнание за ограниченията, които стоят пред Вас – бюджетни, политически, наследена инерция в сферата на социалната политика. Смисълът на днешния дебат го виждам в това – ние като народни представители и Вие като представител на изпълнителната власт, Вашите колеги министри, да се опитаме да променим разбирането си, защото вече на няколко пъти стана дума за демографското състояние в България. Тук мисля, че няма съмнение какво е положението по този разсъждаваме с финансови параметри или Вие предлагате да разсъждаваме с разума. Тогава да разсъждаваме с разума на обикновения български гражданин, който стои от другата страна и който вижда какви са цените например на детските стоки. Освен сумата, която отделя държавата през бюджета, има и реалностите на пазара. Е, знаете ли какви са цените на детските стоки? Всеки от нас го знае. Как изглежда този пазар? Ами на облеклото са по-високи, отколкото на стоките за възрастни, на отделни артикули и на всички останали пособия. И ние какво казваме на българските майки? Че няма да им дадем тези пари, защото те искат по-бързо да се върнат на работа.

която смяташе, че ще коригира недостатъците на пазара с някакви държавни плащания. Това вече е невъзможно, защото разликите и в пазара на труда от гледна точка на заплащането, и на пазара на стоки и услуги са такива, че те трудно могат да бъдат компенсирани с инерционните финансови параметри, залагани в бюджета бюджета за общественото осигуряване. За това става дума, за преосмисляне на философията. Защото тези финансови рестрикции, за които ни говорите, вече не се основават дори и на елементарната финансова логика, защото, ако вярваме на премиера, нашата държава в момента се намира в добро финансово състояние, в икономически възход и в растеж на доходите на гражданите. (Председателят

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Във вчерашния дебат взех отношение по фонда, който осигурява обезщетението за отглеждане на дете между първата и втората година, но ще повторя някои неща и в днешния ден. И те са такива, нека да говорим с факти. В момента около 12 хиляди български майки

обезщетението за отглеждане на дете е почти замразено. През 2018 г. направихме една плаха стъпка от 340 лв. на 380 лв. Увеличението беше с 40 лв., което се равнява на 1,33 лв. увеличение за месеца за това обезщетение. Вече за трета поредна година майките ще получават обезщетение в размер на 380 лв. Обръщам внимание на всички, колегите го казаха, но е важно да го кажем много пъти, че през целия си трудов опит всички активни и работоспособни майки и бащи в България внасят в този фонд, внасят в този фонд, за да получат реално някакво адекватно обезщетение, когато има риск. Именно поради тази причина има и такъв фонд. Всеки от Вас, който е запознат с осигурителните системи в държавите в Европейския съюз и който е прочел, най-вероятно знае, че има 11 държави – членки на Европейския съюз, в които няма такъв фонд, които държавите поемат този риск за тяхна сметка, защото имат грижа за младите семейства, за активните и работоспособните. Уважаема госпожо Министър, когато говорехте преди малко за баланса, аз смятам, че по никакъв начин не може да се наруши балансът по отношение на обезщетението за отглеждане на дете между първата и втората година, ако бъде прието нашето предложение, защото майките, решили да отглеждат децата си между първата и втората година, са незначително малко. За мое голямо съжаление, ако погледнем статистиката, много голям процент от българските семейства не взимат решение за раждане на второ дете. Големият проблем е, че Вие, в лицето на управляващите, не вземате абсолютно никакви адекватни стъпки по отношение на стимулиране на активния живот, по отношение на съвместяването на този активен живот с личния и семейния. Защото какви преференции предлагаме ние за младите семейства, какви данъчни облекчения предлагаме? Нашата парламентарна група за втора поредна година в алтернативния бюджет прави комплекс от такива мерки, с които първо да стимулираме възможностите за увеличаване на доходите на активните и работоспособните, от една страна, и, от друга страна, да стимулираме възможността те да решат да родят дете в България. Погледнете статистиката. Всяка година се раждат все по-малко деца, всяка година българските семейства не взимат решение за раждане на второ дете. Трябва да е сигнална лампичка на всички, сигнална лампичка да обърнем посоката по отношение на политиките за отглеждане, за раждане, за стимулиране на семействата за активния и работоспособния живот, защото, ще кажа още една цифра и ще я повтарям днес до края на дебата – милион 688 хиляди български граждани получават близки до минималната работна заплата и след като те си платят осигуровките, данъците, през потреблението и ДДС, техните средства отиват на прага на бедността. В това положение са поставени активните, младите и работоспособните. Така че нека да дадем възможност поне на 12 хиляди български майки да получат адекватно обезщетение за отглеждане на дете. Не смятам, че осигурителната система ще пострада. Приемете нашето предложение, а то е да има един ефективен инструмент – обвързване с минималната работна заплата. Ние смятаме, че нейният ръст трябва да бъде по-значителен, съобразен с икономическата ситуация

тогава, уважаеми дами и господа управляващи, когато осигурите детегледачки на всички български майки, които нямат възможност да си настанят децата в детски градини, тогава замразявайте обезщетението за майчинство. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Министър, бюджетът не са числа, числата в бюджета са инструмент за политики. Няколко пъти го казвам и ще го повтарям от тази трибуна. Защото, ако Вие превръщате бюджета в числа, става ясно и Вашето отношение – колкото по-малко разходи, по-малко числа в стойността на разходите, толкова по-добре за бюджета. За съжаление, това не може да бъде политиката на една държава, на която в Конституцията ѝ е записано, че е социална. Няма как Вие да говорите за това, че майчинството, едва ли не го приравняваме към хайлазуване и му плащаме едни 380 лв. ей така, колкото майките да получават нещо да не е без хич. Майчинството е труд, тежък труд, и то във възрастта, в която детето за първи път се приспособява към света и където майчинската ласка е най-необходима. С това, което ние предлагаме, даваме възможност на майките да избират дали да стоят вкъщи и да си гледат децата, защото децата се нуждаят от техните грижи, или да решат да отидат да работят. С това, което Вие предлагате във Вашия бюджет, този избор го няма. Този избор говори така: колкото по-бързо отидете да работите, толкова по-добре. Колкото повече отидете да бъде експлоатиран Вашият труд, толкова по-добре за работодателя, толкова по-добре за фиска, толкова по-добре за онази държава, която се нарича неолиберална. Няма нищо общо със социалната държава, за която ние говорим, защото тези пари се дават, за да може да расте нормално поколение, което да бъде обгрижено и възпитавано от самото начало от майките. Неслучайно една от гордостите в България беше дългото майчинство. Но аз съм убеден, че понеже за Вас всичко е числа, нищо чудно в най-скоро време да посегнете и на срока на майчинството, за да може още по-бързо – вече не с право на избор, а по закон да накарате майките да отидат по-рано да работят. Това не може да бъде политика, това не може да бъде борба с демографската криза. Призовавам Ви да подкрепите нашето предложение. Нашето предложение не решава кардинално въпроса с демографската криза, катастрофа даже бих казал, но е първа и необходима крачка към решаването, част от комплекса мерки, които трябва да бъдат взети. Вярно е, само с пари това не става, но и само с лозунги: „Ще борим катастрофата“, също не става. Затова трябва да започнем с малки стъпки да решаваме тези проблеми и първите малки стъпки са имено това, което предлагаме – обезщетението за майчинство да бъде равно на минималната работна заплата, а ние предлагаме тази минимална работна заплата да бъде 650 лв. В противен случай с всичко, което се прави, Вашият баланс е на гърба на бедния. Балансираме да вземем от бедния, за да дадем на богатия, балансираме бедният да бъде още по-беден, за да може богатият да бъде още по-богат и накрая да отчетем някакви макроикономически успехи, които въобще не греят обикновения човек на улицата. Вие знаете какво е състоянието, можете да отидете да питате всеки първи срещнат дали е доволен от живота в България. Още един път Ви призовавам, нека да се върнем към това, че държавата ни е социална, и да помогнем на майките да имат правото на избор дали да си гледат децата вкъщи през двете години, в които ще получават нормално обезщетение, или ако искат да отидат да работят, но не да ги заставяме чрез ниски обезщетения да ходят да работят. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Аз няма да влизам в пространни изказвания относно това предложение на БСП, което гласи: в чл. 12 числото 380 да се замени с 650, което на практика означава през втората година за отглеждане на дете месечната сума да е равна, както предлагате Вие, на минималната работна заплата.

по дефолт, по задължение, втората година за отглеждане на дете от една до две години по принцип да бъде поето от държавата. Не означава това. Нека да видим в другите държави как е. Предполагам, Вие сте запознати, че от целия Европейски съюз в България майчинството, като майчинство от нула до първата година е платено и е една година. Във всички други държави в Европейския съюз майчинството е три, четири, пет месеца максимум, в Италия е 22 седмици. Това можете да го видите на страницата на Евростат.

раждането. След това, втората година – 380 лв. Всички казват: това е малка сума. Да, малка е, така е.

Или може да се подходи в друга посока, каквато е идеята и на Министерството? Смисълът на това е точно

се майчинство. Само мога да кажа като статистика, че за първите девет месеца, когато влиза тази мярка, са се възползвали 12 300 жени. Сега се предполага, че са над 20 000. Какво означава това? Това означава, че майките искат да го направят това нещо. След това, другата мярка – схема „Родители в заетост“, която се финансира с европейски средства. Единият въпрос е, че повечето родители биха се върнали на работа, обаче нямат места в детските градини или няма кой да им помага за отглеждането на децата. Ето тук, в тази мярка, могат да разчитат на помощ родители, чиито деца не са приети в градината и чрез тази схема им се осигурява детегледачка за 18 месеца, като това може да бъде близък роднина, стига да е регистриран на борсата. Като цяло майчинството в Европейския съюз е кратко. Вярно, с по-големи суми, добре платено, но е кратко. Пак ще повторя, в повечето европейски държави то е от порядъка на 3, 3 и половина до 4 месеца, в България е една година.

майките получават 85% от заплатата и отпуската си. Във всички случаи заложените в европейските държави модели са такива, че те стимулират по-скорошно връщане на майките на работа точно това е смисълът на предложението в чл. 12 на Проектобюджета за тази година. Още повече, че националното ни законодателство достатъчно добре защитава и обръща специално внимание на бременните жени, родилките, кърмачките, като се фокусира върху закрила срещу уволнение, регламентиране на нощния труд, трудоустрояване и така нататък. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, госпожа министърката я няма, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Генов, много внимателно слушах Вашето изказване и статистиката, която Вие ни представихте. Да, обаче българските деца не са статистика, българските майки не са статистика. Дванадесет хиляди човека се върнали на работа. Как няма да се върнат, когато Вие ги обричате на бедност с 380 лв. и как се оцелява с 380 лв. 17 лв. над прага на бедност?! Унизително, нали? В Европа майките имат много бонуси, които в България нямат. Нещо, което вчера Вие отхвърлихте безплатните лекарства за деца до 14 години, в Европа го има, в България го няма. В Европа има гъвкаво работно време за родителите. Къде е гъвкавото работно време в България, питам аз, или една майка, която два пъти отсъства от работа поради заболяване на детето, е помолена да напусне работа завинаги?! Как се отнасят българските работодатели към младите майки, с разбиране ли?! Нищо подобно, нищо подобно! Как се влиза в детска ясла в София, в Бургас, във Варна – трудно. И защо, господин Генов, смятате, че по-добре за българските деца ще се грижат бавачки, детегледачки, отколкото собствените им родители? Най-хубаво за детето между една и две години е да се гледа от майката. И го знаете много добре. В момента с това си решение на инат Вие обричате българските деца.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин и да, действително в България майчинството е високо – майката може да ползва 410 дни, само че, уважаеми господин Генов, Вие прочетохте фактите, но не докрай. За да получи майката обезщетение за отглеждане на дете и тези 410 дни, Вие знаете, преди две години, заедно с бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на държавата ние изменихме правилата – въведохме изисквания майките да са се осигурявали две години назад и доходът, който получават в рамките на тези 410 дни, не е на сто Аз искам да задам въпрос на госпожа министърката, съжалявам, че я няма, но в дъното виждам представители на НОИ, нека да кажат колко български майки нямат прекъсване в осигурителния стаж две години назад и какво реално обезщетение те получават в рамките на тези 410 дни? Така че нека да погледнем европейската статистика и европейските данни такива, каквито са. В последния европейски доклад, имам го при мен, мога да Ви го дам да го прочетете, да видите за големите данъчни преференции на семейства с деца в цяла Европа, да не говоря в света. Ние нямаме такива преференции. Да, Вие прочетохте европейските проекти, които в момента се развиват, но много ще ми е интересно да ми дадете колко родители са се възползвали от тях. В малките населени места и там, където няма никаква достъпност до администрация, която да подпомогне тези млади семейства, които искат да се върнат на работа, но не могат да се възползват от тези европейски проекти, кой им помага? Да, в големия град – в София, ако покажем извадката, най-вероятно тук са се случили нещата с детегледачките, но в онези бедни населени места едва ли майките могат да се възползват от тези програми и проекти, а обезщетението е

можем при определяне на обезщетението изкуствено да го намаляваме през първата година, връщайки се 24 месеца назад, защото при нарастващите доходи това си е живо намаляване на обезщетението, при нормално 12 месеца да се върнеш назад, защото това е заместващ доход, не е наказание на майката да получава по-ниско обезщетение, а заместващ доход, който да осигури адекватно обезщетение, съразмерно на това, което е получавала преди да настъпи осигурителното събитие. Така че тук въобще не сте прав. Повтаряхте да видим как е в другите държави. Ами, господин Генов, дайте на всяко наше изказване да видим как е в другите държави с размера на пенсиите, дайте да видим как е с размера на заплатите, дайте да видим как е със стандарта на живота, дайте да видим как е с продължителността на живота. Само че не бива да цитирате тогава, когато на Вас Ви е удобно, че в България само в едно нещо имаме по-добри условия от другите европейски страни – едно добро майчинство по продължителност, не по размер на обезщетението, и да го вземем. Сега казвате: дава им се възможност да се връщат на работа и да получават заплати. Знаете ли, господин Генов, колко от българите получават минимална работна заплата? Защо да се върне майката на работа, за да получава минимална работна заплата?! Тези 12 хиляди, цитирате – сигурно получават едно добро заплащане и се връщат на работа. Окей, добре! А другите какво ще ги правим?

Благодаря, господин Председател. Аз няма да използвам съответно думи, аналогични на геноцид и така нататък, за да направя репликата. Просто искам да кажа – нали Вие ме упреквате тук, че се сравняваме с европейските държави. Мисля, че България върви в посока, в която е необходимо да се сравнява с европейските държави. (Реплика са така – има стимули. Във всички държави по еднакъв начин младите майки биват насърчавани да се върнат на работа, за да не избягат от своя професионализъм и своите професионални умения. Защото, предполагам, много от Вас са работили в най-различни колективи, където се извършва такава специфична дейност и когато някоя майка се върне след две или след две години и половина, защото знаем, че малко повече може да отсъства от работа, тогава нещата са доста сложни. Това е що се отнася до въпроса на госпожа Сидорова. Що се отнася до госпожа Клисурска – да, променихме правилата по този начин, заради множеството злоупотреби.

осигурителния си принос към системата. В следващия момент, когато разберат или когато решат да имат дете, те правят осигурителни вноски и след това получават тази държавна

А защо тогава отпускът по майчинство е примерно 3 месеца и половина и след това следващият период, който е най-често около 60 или 70% от сумата, им се заплаща? Примерно то е още 3 – 4 месеца, тоест максимумът, който могат да достигнат с отпуск по майчинство и следващият период е не повече от година. ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Генов. Продължаваме с изказванията. Има ли други изказвания? Не виждам желаещи за изказвания. Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване. Моля, квесторите да поканят народните представители в залата.

Разглеждаме чл. 11 и чл. 12 от Законопроекта. Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение към чл. 12 от народния представител Кръстина Таскова и група народни представители. Гласували

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Влезнаха колеги народни представители в залата, които не успяха да гласуват, затова предлагам процедура по прегласуване. Благодаря. Благодаря. Прегласуване на неподкрепеното предложение на народния представител Кръстина Таскова и група народни представители. Гласували

на Вашето предложение.

Сега ще подложа на гласуване текста на вносителя за чл. 11 и чл. 12, подкрепени от Комисията. Гласували

Ако няма изказвания, прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване следните текстове на вносителя за членове 13, 14, 15, 16 и 17,

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Параграф 1 и § 2 – по вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 1 и 2. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението – текст на вносителя, и текст на вносителя за параграфи 1 и 2. Гласували

„1. В Преходните и заключителните разпоредби, в § 3, т. 7 се създава буква „в“ със следното съдържание: „в) ал. 5 се отменя.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група „В Преходни и заключителни разпоредби да се направят следните изменения: 1. Създава се нов чл. 14а: „В чл. 100, ал. 1 думите „от 1 юли“ се изменят с думите „от 1 януари“. Комисията не подкрепя предложението.

Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2016 г., се преизчисляват от 1 септември 2020 г., като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2016 г., след което размерът на пенсията се определя при условията и по реда на чл. 70,

Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 4а, ал. 6, т. 4 след думите „или в неперсонифицирани дружества“ се поставя запетая и се добавя „лица, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“. В чл. 5: а) алинея 7 се изменя така: „(7) Осигурителят е длъжен: 1. да съхранява за срок 50 години считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения; документите се съхраняват по реда, определен в Закона за Националния 2. по искане на осигурено лице или негов представител да издава безплатно, в 14-дневен срок, документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд за периоди преди 1 януари 2000 г.; 3. по искане на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 да издава безплатно, в 14-дневен срок, документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд на осигурени при него лица, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с такива документи; 4. до 25-о число на месеца, следващ месеца на прекратяване на осигуряването, да представи на Националния осигурителен институт документ, удостоверяващ продължителността на осигурителния стаж от първа и/или втора категория труд, придобит при него от лицето; в документа осигурителят вписва и съответната вписва и съответната разпоредба от Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране (отм.) и/или от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, по която предлага

осигурителите, които нямат правоприемник, документите по ал. 7, т. 1, както и неполучените от осигурените лица трудови книжки, издадени удостоверения за трудов/осигурителен стаж и осигурителен доход и други съхранени от осигурителите документи, въз основа на които може да се установи осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд, се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт въз основа на писмено заявление по образец, освен ако в закон е определен друг ред

в ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „ако не е зачетен на друго основание“ се добавя „и са внесени осигурителни вноски съгласно ал. 3“; алинея 2 се изменя така: „(2) За осигурителен стаж при пенсиониране на лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, се зачита и времето, което не им достига като осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но не повече от 5 години, ако за това време са внесени осигурителни вноски съгласно ал. в ал. 3 се създава изречение второ: „Вноските са изцяло за сметка на лицата, като се изчисляват към датата на внасянето им в размера, определен за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица,

чл. 33: а) в ал. 5 се създават т. 16, 17 и 18: „16. води регистър на данните от документите по чл. 5, ал. 7, т. 2, 3 и 4; 17. води регистър на лицата с осигурителен стаж по чл. 9а; 18. води регистър на решенията на медицинските комисии по чл. 98, ал. 4.“; б) създава се ал. 8: „(8) Националният осигурителен институт осъществява текущ обмен на информация с Националната агенция за приходите във връзка с изпълнение

в ал. 3, изречение първо думите „лична банкова сметка“ се заменят с „лична платежна сметка, обозначена с Международен номер на банкова сметка, водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната“; б) в ал. 4, в текста преди т. 1 след думите „отглеждане „отглеждане на дете“ се добавя „до 2-годишна възраст“.

11. В чл. 70, ал. 17 се създава изречение второ: „Преизчисляването се извършва от датата на подаването на заявлението.“ 12. В чл. 75 се създава ал. 6: „(6) Лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 1 януари

в т. 1 се създават изречения второ и трето: „Разпореждането се издава в срок до 4 месеца от подаването на заявлението или от получаването на необходимите документи и/или данни съгласно предвиденото в наредбата по чл. 106. В случаите на прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност разпореждането се издава в срок до един месец от получаването на всички необходими документи и данни.“;

думите „чл. 68“ се заменят с „чл. 68, ал. 1“. 16. В чл. 106 думите „уреждат с акт на Министерския съвет“ се заменят с „определят с наредба на Министерския съвет“. 17. В чл. 110 ал. 4 се изменя така: „(4) Разпорежданията, актовете за начет и задължителните предписания се връчват на отговорните лица лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен адрес или на съответния адрес по чл. 18а, ал. 8 от Административнопроцесуалния кодекс или по електронен път по реда на Закона за електронното управление. Когато връчването не може да бъде извършено по реда на изречение първо, за съставянето на съответния документ се поставя съобщение на таблото за обявления в териториалното поделение на НОИ или на интернет страницата на НОИ за срок от 7 дни, след изтичането на който документът се смята за връчен.“

1. Създава се нова ал. 2: „(2) Лице, родено след 31 декември 1959 г., което не подлежи на задължително осигуряване за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд, чието правоотношение с институция или орган на Европейския съюз, по което е било осигурявано в пенсионните схеми на Съюза, е прекратено, има право по свой избор да прехвърли средствата, представляващи придобитите от него в тази схема пенсионни права: 1. във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване; за лице по чл. 127, ал. 5, родено след 31 декември 1959 г., което не е упражнило правото на избор на осигуряване по чл. 4б, средствата се превеждат във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване, както и в универсален пенсионен фонд, или 2. във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, който изплаща пожизнени пенсии, или 3. на застраховател, който има право да извършва дейност по т. 1, раздел I, буква „б“ – „анюитети“, от приложение № 1 към Кодекса за застраховането.“ 2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване; в случаите, когато за лица по чл. 127, ал. 5, които не са упражнили правото на избор на осигуряване по чл. 4б, са прехвърлени средства по чл. 343а, ал. 1, 1, т. 2 в пенсионната схема на Съюза, средствата се превеждат обратно във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване и в съответните видове фондове за допълнително пенсионно осигуряване, от които са били прехвърлени; прехвърлени; 2. от сумата, останала след разпределяне на средствата по т. 1, съответно – получените средства, в случаите, когато не са прехвърлени средства в пенсионната схема на Съюза по реда на чл. 343а, се прехвърлят средства, както следва: за лице, което към датата на избора по чл. 343в, ал. 2 не подлежи на задължително осигуряване за допълнителна пенсия - във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване; прехвърлят се средства, изчислени на базата на възнаграждението, върху което лицето е осигурявано към момента на прекратяване на правоотношението му с орган на Европейския съюз, размера на вноската към момента на прехвърлянето и осигурителните периоди на действителна служба в Съюза, както и всички други осигурителни периоди, зачетени от Съюза, без тези България; б) за лице, което към датата на избора по чл. 343в, ал. 2 подлежи на задължително осигуряване за допълнителна пенсия – във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване и в избрания от лицето универсален пенсионен фонд; прехвърлят се средства, изчислени на базата на възнаграждението, върху което лицето е осигурявано към момента на прекратяване на правоотношението му с орган на Европейския съюз, съответните размери на вноската към момента на прехвърлянето и осигурителните периоди на

Уважаеми колеги, в Клуба на народния представител ще бъде открита изложбата „С България в сърцето“ на художника Данаил Игнатов. Експозицията представя 30 платна от пейзажи и жанрови картини. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването. Обявявам 30 минути почивка.